Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Najprej naj vam povem, da mi je podpredsednica prinesla 5 evrov, ki jih je našla na tleh. Če jih je kdo izgubil, naj dvigne roko, sicer si jih bomo pravično razdelili vsi skupaj. Nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora in prehajamo na glasovanje Državnega zbora o predlogih odločitev.

o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2025-2027.** Ker matično delovno telo k predlogu odloka ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji h končnima določbama niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu odloka. In glasujemo.

51 jih je glasovalo za, 28 pa proti. (Za je glasovalo 51.) (Proti 28.) Ugotavljam, da je odlok sprejet. Zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo **s prekinjeno 8. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.** Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne, 24. 4. ki je objavljen na e klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SD in o amandmaju Poslanske skupine Nova Slovenija k četrtemu razdelku. Ker sta amandmaja vsebinsko enaka bomo o njej odločali skupaj. Obveščam vas, da se z amandmajema predlaga določitev dneva glasovanja o roku, ki je daljši od 45 dni od dneva razpisa referenduma. Zato bo Državni zbor na podlagi prvega odstavka 33. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi o teh dveh z dvotretjinsko večino navzočih poslancev. Če bosta amandmaja sprejeta, bo Državni zbor z enako večino glasoval tudi o predlogu odloka v celoti. In glasujemo.

Zdaj prehajamo na odločanje o Predlogu odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. In glasujemo. 79 poslank in poslancev, navzočih, 43 jih je glasovalo za, proti pa 28. Ugotavljam, da je odlok sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo **s prekinjeno 10. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo.** Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne, 24. 4., ki je objavljen na e klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SD in o amandmaju Poslanske skupine Nova Slovenija k četrtemu razdelku. Ker sta amandmaja vsebinsko enaka, bomo o njih odločali skupaj. Enako kot pri prejšnji točki vas obveščam, da se z amandmajema predlaga določitev dneva glasovanja o roku, ki je daljši od 45 dni od dneva razpisa referenduma, zato bo Državni zbor na podlagi prvega odstavka 33. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi o teh dveh amandmajih glasoval z dvotretjinsko večino navzočih poslancev. Če bosta amandmaja sprejeta bo Državni zbor z enako večino glasoval tudi o predlogu odloka v celoti. In glasujemo

reda, to je z obravnavo Predloga odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo.** Prehajamo

S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s **prekinjeno 9. točko dnevnega reda - Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije.** Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne, 24. 24. 4., ki je objavljen na e-klopi. In zopet odločamo najprej o amandmaju Poslanske skupine SD in o amandmaju Poslanske skupine Nova Slovenija k četrtemu razdelku. Amandmaja sta vsebinsko enaka, zato o njiju odločali skupaj. Zopet vas obveščam, da se z amandmajema predlaga določitev dneva glasovanja v roku, ki je daljši od 45 dni od dneva razpisa referenduma, zato bo Državni zbor na podlagi prvega odstavka 33. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi o teh dveh amandmajih glasoval z dvotretjinsko večino navzočih poslancev. Če bosta amandmaja sprejeta, bo Državni zbor z enako večino glasoval tudi o predlogu odloka v celoti. Glasujemo.

Odločamo o Predlogu odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije. Glasujemo.

Nadaljujemo s **prekinjeno 1. točko dnevnega reda - druga obravnava Predloga zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi, v okviru skrajšanega postopka.** Najprej odločamo o vloženem amandmaju. Odločanje bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 24. aprila, ki je objavljen na e-klopi.

Končali smo z glasovanjem o amandmaju in z drugo obravnavo predloga zakona, v okviru skrajšanega postopka. Prehajamo na **tretjo obravnavo predloga zakona**. Ker v drugi obravnavi predlagani amandma ni bil sprejet, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Nadaljujemo s **prekinjeno 5. točko dnevnega reda - Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zaupanju v Vlado Republike Slovenije, ki jo vodi doktor Robert Golob.** Prehajamo na odločanje o predlogu za razpis navedenega posvetovalnega referenduma in odločamo o naslednjem predlogu sklepa: Razpiše se posvetovalni referendum o zaupanju v Vlado Republike Slovenije, ki jo vodi doktor Robert Golob. Glasujemo.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s **prekinjeno 4. točko dnevnega reda - Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji.** Prehajamo na odločanje o predlogu za razpis navedenega posvetovalnega referenduma in odločamo o naslednjem predlogu sklepa: Razpiše se posvetovalni referendum o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji. Glasujemo.

to je z obravnavo Predloga za razpis posvetovalnega referenduma o uvedbi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge.** Prehajamo na odločanje o predlogu za razpis navedenega posvetovalnega referenduma in odločamo o naslednjem predlogu sklepa: Razpiše se posvetovalni referendum o uvedbi obveznega testiranja za vse funkcionarje na prepovedane roge.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 68. izredno sejo Državnega zbora. Poslanke in poslance prosim, da iz dvorane odnesete vse svoje stvari in sicer zaradi priprave dvorane za jutrišnje nadaljevanje 19. redne seje, ki bo potekala brez navzočnosti javnosti. Hvala lepa in lep dan še naprej.